Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim narodne poslanike da ubace svoje kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali ukupno prisutno 182 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.Sada prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Izvolite.Zaključujem

trenutku.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika prihvatila Predlog zakona, u načelu.Sada prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Stanković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim vas da

član 1. amandman je podnela narodni poslanik doc. dr Biljana Đorđević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Izvolite.Zaključujem glasanje:

član 1. zajedno su podneli narodni poslanici poslaničke grupe Stranke slobode i pravde.Stavljam na glasanje ovaj

146 narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slavica Radovanović i prof. dr Snežana Rakić.Stavljam na glasanje ovaj

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, dr Ksenija Marković i Nebojša Novaković.Stavljam na glasanje ovaj

član 7. amandman je podneo narodni poslanik Goran Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

član 7. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

član 6. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Borko Stefanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 51 narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo – 146.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

je glasalo – 53 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo – 145.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na

član 5. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

član 5. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Milivojević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

151.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Jakovljević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

član 5. amandman je podnela narodni poslanik Marina Mijatović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 47 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo – 147.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Ninković.Stavljam na glasanje

za – 48 narodnih poslanika, niko – protiv, niko – uzdržan, nije glasalo 148 narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podnela narodni poslanik doc. dr Biljana Đorđević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Na član 6. su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Uroš Đokić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

član 7. amandman je podneo narodni poslanik dr Nenad Mitrović.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

član 7. amandman je podneo narodni poslanik Šaip Kamberi.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Novi DSS i POKS i NADA stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

151.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Jakovljević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Uroš Đokić.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

član 5. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Milošević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Sonja Pernat.Stavljam na

amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 47 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo – 147.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na

poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Đorđo Đorđić.Stavljam na glasanje.Zaključujem

član 7. amandman je podneo narodni poslanik Goran Petrović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Đorđo Đorđić.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo – 41 narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo – 155.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na

151.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik doc. dr Rastislav Dinić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

član 7. amandman je podnela narodni poslanik dr Ksenija Marković. Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu,

vam.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu.Sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranja za 2024. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024.

da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024.

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024.

skupština usvojila je Predlog odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024.

poslanika.Narodna skupština je usvojila Predlog odluke.Sada prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.Stavljam na glasanje ovaj predlog zakona, odnosno predlog ovog zakona u

svima.Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj

za je glasalo – 41 narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo – 155.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Natalija Stojmenović.Stavljam na glasanje

za je glasalo – 47 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo – 151.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. su zajedno podneli narodni poslanici

član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Novi DSS i POKS i NADA stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

poslaničke grupe Zeleno-Levi front-Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Dragana Rakić i Srđan Milivojević.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

ovaj amandman.Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Snežana Paunović, Dunja Simonović Bratić, dr Dušan Bajatović i Dijana Radović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

poslanik.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-Levi front-Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje predlog Vlade kojim se predlaže povratno dejstvo odredaba članova 7, 11. i 19. Predloga

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, u

decom.Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.Prelazimo sada na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju profesionalnih kvalifikacija za medicinske sestre, doktore veterinarske medicine, magistre farmacije i babice u kontekstu CEFTA, u

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu Obnovljivi izvora energije u sistemima daljinskog grejanja u Srbiji između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, u

zakon.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji Projekat ugradnje pametnih brojila u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, u načelu.Zaključujem glasanje:

član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona iz tačaka 6. i 7. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Odluke broj 1/2023 Zajedničkog komiteta Regionalne Konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu od 7. decembra 2023. godine o izmenama i dopunama REgionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima

na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 2 Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, u celini.Molim

odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Narodni poslanik Peđa Mitrović, na sednici 24. septembra 2024. godine, u 16 časova i 55 minuta ukazao je na povredu člana 100. Poslovnika Narodne skupštine.Molim

da se Narodna skupština izjasni, odnosno odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika i narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje: za - 43 narodnih poslanika, protiv - troje, uzdržan - niko, nije glasalo 138.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 14. sazivu.Hvala vam.